Уважаеми народни представители, гласувано е извънредно пленарно заседание на Народното събрание – 17 октомври, от 14,00 ч. Точка единствена на днешното извънредно заседание е следната: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и група народни представители от 10 май 2017 г.; Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова от 12 май 2017 г.; Данаил Кирилов и група народни представители от 30 май 2017 г. и Христиан Митев и група народни представители от 4 юли 2017 г. Преди да преминем към работа върху Законопроекта ще Ви запозная с някои съобщения: В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил за времето от 17 октомври 2017 г. до 17 ноември 2017 г.,

Съвместната летателна тренировка не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 13 октомври 2017 г. с вх. № 703-09-38 и е предоставено на Комисията по отбрана. На 12 октомври 2017 г. на Народното събрание е предоставена разработената и приета по собствена инициатива от Икономическия и социален съвет резолюция на тема: „Бяла книга за бъдещето на Европа – размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“ Материалът е предоставен на Комисията по външна политика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по икономическа политика и туризъм и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. До господин Димитър Главчев – председател на Народното събрание: „Уважаеми господин Главчев, на свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по бюджет и финанси в изпълнение на чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание попълни състава на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор. Това беше наложено поради избирането на госпожа Диана Йорданова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, която заемаше длъжността председател на подкомисията. На проведеното заседание членовете на Комисията единодушно избраха за член и председател на подкомисията по отчетност на публичния сектор госпожа Мария Йорданова Илиева. С уважение: Менда Стоянова.“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Преди да представя на Вашето внимание Доклад за второ четене, искам да Ви уведомя, че в парламента е България – госпожа Мая Манолова, която беше активен участник във всички обсъждания и в работната група на второ четене на Общия доклад на Правна комисия, така че при необходимост всеки един от нас би могъл да направи и да поиска процедура за нейния допуск, за да изрази становище и мнение по отделен текст или отделен проблем.

Други предложения? Няма. Моля, който е „за“ така прочетеното наименование на Закона, да гласува. Гласували

Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3, който става § 1.

Параграф 19 – текстове на вносител: Вариант I и ВариантII. Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I и Вариант II и предлага § 19 да бъде отхвърлен.

Вариант II, Вариант III. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а“, а по буква „б“ е оттеглено. Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант I. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант II относно т. т. 1 и 3 и подкрепя т. 2 относно отмяната на ал. 4. Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 2 относно отмяната на ал. 3 и т. 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант III относно т. 1, 2 и 3 и не го подкрепя по т. 4. Комисията предлага следната редакция на § 3, който става § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 изречение първо след думата „ответникът“ се добавя „в продължение на един месец“ и се създават изречения трето „Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.“ 2. В ал. 3 думите „указва на ищеца да представи справка за“ се заменят със „служебно проверява“ и се създава изречение трето: „Съдът служебно проверява и местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.“ 3. Алинея 4 се отменя. 4. В ал. 6 се създава изречение второ: „Възнаграждението на особения представител се определя от съда съобразно фактическата и правна сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението.

ал. 2: „(2) Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.“

България): Уважаеми колеги, текстът на този параграф беше дискутиран в Правната комисия. Аз ще предложа една редакционна поправка. В Гражданския процес освен общото исково производство има особени искови производства и охранителни производства. Този текст се намира в чл. 61, което е част от общата част на гражданския процес и се предлага спиране на сроковете за страните. Същевременно обаче, в охранителните производства, които са безспорни, но странни – страни няма, там има участници. В ГПК също има и заявители. моята редакционна поправка, която правя, е следната: думата „за страните“ да се промени на „за страните, молителите и заявителите“. включвайки трите възможни субекта, ние ще обхванем всички производства в гражданския процес, какъвто е смисълът на разпоредбата в общата част. Защото освен страни, в процеса има и участници. Така че моля да подкрепите моето предложение. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Пенчо Милков като редакционна поправка към предложения текст.

На Правна комисия по отношение на този параграф бяха изслушани присъстващите представители на практиката, съдиите Белазелков и Влахов. И тук беше направено едно предложение – и е обосновано – на Правна комисия, което искам да представя на Вашето внимание като редакционна поправка. В текста на чл. 72 се използва думата в двете алинеи „интерес“. Докато според присъстващите представители на практиката и според мен

Защото „благото“ е тази материална ценност, която обуславя заплащането на таксите. Интересите са много, а и противоречиви. Така че според мен следва да се използва думата „благо“ и я предлагам на Вашето внимание.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Хубаво е, че колегата ни върна към този дебат. Той обаче е за следващия параграф. Както прецените. Ако искате тук да го проведем дебата, ако искате на следващия параграф. Ако е да говорим сега и да да пристъпим евентуално към гласуване… Интересни бяха съображенията – и тук колегата Милков е абсолютно прав, на съдиите от Върховния касационен съд. Действително такава една промяна, вероятно би била и в полза на правото. При всички положения на този етап ще застраши съдебната практика и ще доведе до множество спорове, поне в първоначалния етап от прилагането. Уви, нямаме дефиниция за благо в легална дефиниция, в нормативните актове, и би следвало, ако използваме такова едно понятие, да пристъпим да пристъпим към неговото или изрично дефиниране в нормативен текст, или да очакваме тълкувателна практика на върховните съдилища. Тъй като при множество искани искове и тяхното съединяване все още, въпреки че това са класически текстове, продължават споровете при определяне на точния размер на дължимата държавна такса, една такава промяна на този етап би би била в известна степен преждевременна. Признавам, че колегата Милков провокира и ни връща към дебат, който е смислен и който би трябвало да продължим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Кирилов! Много кратка ще бъде дупликата ми. „Благото“ носи в себе си смисъл на понятие. Това е стойността, която носи след себе си задължението за заплащане на държавна такса. Интересите съществуват и при предявяването на кумулативни, на алтернативни искове, както и на искове срещу различни ответници, така наречените „субективно съединени искове“, което представлява интерес, но не следва да води до допълнителни такси, а именно такава е практиката в момента. Има съдилища, които продължават неправилно да постановяват повече от една такса, тоест за всеки съединен иск. И с предложението „благо“, именно представителите на практиката обосновано обясниха, че за думата „благо“ няма нужда да дефинираш общо известни понятия – „благо“ носи в себе си имуществената тежест на това, което ще предопредели и таксата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Уважаеми господин Кирилов, виждам, че тук на второ гласуване по този текст, тоест следващия, но приехме, че тук ще се води дебатът, да не се повтаря, се водят сериозни дебати, и то изначални и в теорията, и в практиката. Считате ли, че това би могло да се нарече „редакционна поправка“, защото ние сме на второ гласуване по един много сериозен проект? Аз не считам, че това е редакционна поправка. И не бива така, с лека ръка под формата на редакционна поправка, защото Законът го допуска, да променяме текстове в зала?

Пак подчертавам: темата и анализът на понятията са много интересни. На колегата Милков само ще уточня следното във връзка с неговото изказване. Особеността при „благото“ е, че „благото“ кумулира не само материалния интерес. „Благото“ кумулира и вероятен неимуществен интерес. Тоест, то безспорно е много по-широко понятие. Това съответно има значение в хипотезите и в случаите, когато кумулираме имуществени и неимуществени притезания. Но пак казвам, резервът тук не е от съдържателна, от смислена страна. А резервът е с оглед рецепция и прилагане това ново понятие при прилагане на държавните такси и таксуването. По отношение на репликата на господин Лазаров, благодаря, господин Лазаров, за Вашата реплика не е редакционна, съдържателна е. Даже бих казал, че ако пристъпим към тази промяна, тя ще има един доста радикален ефект. При всички положения този дебат е полезен за правото. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кирилов. За изказване има думата господин Филип Попов. Благодаря. Уважаеми господин Председател, като подкрепям напълно това, което каза колегата Милков, аз също ще направя една редакционна поправка, взимайки повод и от думите на председателя на Правна комисия. В § 4, както и в следващия параграф, е записана единствено думата „интерес“. Тук председателят е изключително прав – интересът може да бъде и неимуществен. Затова правя още едно редакционно предложение, в случай че бъде отхвърлено предложението на колегата Милков: преди думата „интерес“ да се добави думата „материален“.

4, чл. 72, ал. 2: „За предявяване с една молба искове в защита на различни материални интереси, минималната такса се събира въз основа на всички материални интереси“.

поправки, като имаше две предложения за редакционни поправки, като имаше възражение от господин Лазаров срещу първата, че не е редакционна. Но аз ще я подложа на гласуване. Става въпрос за добавяне на понятието „благо“

Преминаваме към гласуване на редакционното предложение, направено от господин Филип Попов, а именно в § 4, чл. 72, ал. 2 да бъде изменена така, че пред

Гласували 136 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 26. Предложението е прието. Заповядайте, господин Кирилов.

Представям на Вашето внимание предложение от народния представител Анна Александрова, което също не е подкрепено.

За предявените с една молба искове в защита на един интерес се събира една държавна такса върху защитавания интерес, независимо от броя на ответниците. (2) За предявените с една молба искове в защита на различни интереси минималната такса се събира от всички интереси.“ по този текст – предложение на Комисията, проведохме дискусията преди малко. Моля да подложите на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 4.

В чл. 73, ал. 2 изречение второ след думата „интерес“ се добавя „като таксата не може да надвишава 2 на сто върху него, а по заявление за издаване на заповед таксата не може да надвишава 1 на сто върху интереса.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чрез внасянето на тази корекция целта, която имахме ние от „Воля“, е чрез намаляване на таксите да увеличим достъпа до правосъдие на българските граждани. Ще си позволя да Ви дам малко статистика на страни – членки на Европейския съюз. Идеята ни е, че осъществяването на правосъдието е част от елементите на държавната власт и държавата е задължена да го осъществява. Не бива правосъдието и не следва правораздаването да се превръща в услуга, достъпна само за богатите. За да не бъда голословен, ще си позволя да Ви цитирам конкретните данни и защо искаме да намалим тези такси. Направено е проучване за съдебните такси на първа инстанция, които са изчислени на база размер на иска от 1 млн. евро. Знам, че сумата е доста голяма, но просто с такива данни разполагаме. Ще Ви дам конкретните данни. В Австрия

в България са 40 хил. евро. Уважаеми колеги, дори да намалим таксите наполовина, както предлагаме ние, пак няма да достигнем нормалните размери, които са в страни – членки на Европейския съюз. Благодаря Ви.

предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5.

намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада пропорционалната такса за опис, която не може да надвишава с повече от една втора размера на таксата за опис, определена към момента на извършване на описа. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или на взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер.

Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма. Режим на гласуване.

„Такси по изпълнението“. (1) Сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника в едно изпълнително производство не може да надвишава: 1. – 40 на сто от минималната работна заплата; 2. от 20 до 50 на сто от минималната работна заплата – 50 на сто от минималната работна заплата; 3. от 50 на сто до една минимална работна заплата – 70 на сто от минималната работна заплата; 4. от 1 до 3 минимални работни заплати – 90 на сто от минималната работна заплата. (2) В общия сбор на таксите по изпълнението не се включват таксите във връзка с администриране на жалби срещу действия на съдебния изпълнител, както и за уведомяване на присъединени взискатели и за присъединяването им. (3) случаите, когато е достигнат общият сбор на таксите по ал. 1 и взискателят поиска нови изпълнителни действия, таксите за тях са за негова сметка и не се дължат от длъжника.“

Уважаеми народни представители, правя следното редакционно предложение по отношение на ал. 1 на чл. 73а – тя да бъде със следното съдържание: Сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника в едно изпълнително производство не може да надвишава за задължения в размер: 1. до 10 на

Няма изказвания. Подлагам на гласуване

по отношение на чл. 79. Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено. Предложение на народния представител Георги Свиленски. Комисията подкрепя по принцип предложението по отношение на ал. 4, което е отразено на систематичното му място в чл. 73а, и не подкрепя предложението по ал. 5. 5. Предложението на колегата Георги Свиленски по ал. 5 е следното: „(5) Разходите за адвокат в изпълнителното производство, които са за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лева за задължения в размер до 1000 лева.“ Предложение на народния представител Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя по принцип предложението по отношение на ал. 4, което е отразено на систематичното му място в чл. 73а, и не подкрепя предложението по ал. 5. Предложението на колегата Йорданка Фикирлийска е следното: „(5) Разходите за адвокат в изпълнителното производство, които са за сметка на длъжника, не могат да надвишават 150 лева за задължения в размер до 1000 лева.“ Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В чл. 79, ал. 1 се създава т. 3: „3. разноските, направени от взискателя, са за изпълнителни способи, които

Уважаеми народни представители, направени са две предложения, които не са приети от Комисията. Едното е на господин Георги Свиленски, а другото предложение е на Йорданка Фикирлийска, които по същество са идентични и затова ще ги подложа едновременно на гласуване.

Уважаеми господин Председател, моля за прегласуване и моля да отхвърлите редакционното ми предложение, защото, проверявайки връзката с ал. 1 – тя завършва с „когато“, тогава т. 3 напълно правилно става – „когато разноските, направени от взискателя, са за изпълнителни способи, които не са приложени“. Моля за извинение за тази и редакционна грешка, и редакционна поправка, която поисках. Уважаеми колеги, налага се да прегласуваме редакционната поправка на господин Кирилов така, както беше предложена.

Пристъпваме към предложението на народния представител Данаил Кирилов за създаване на нов параграф по отношение на чл. 108. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8.

В ал. 2 след думата „държавата“ се добавя „и държавни учреждения, включително поделения и клонове на последните“, а думите „спорното правоотношение“ се заменят с „правоотношението, от което произтича спора“.“

Предложение на народния представител Данаил Кирилов за създаване на нов параграф по отношение на чл. 115. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев

спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие.“ Благодаря, господин Кирилов. Има ли изказвания по направеното предложение? Не виждам. Преминаваме към гласуване на предложения нов § 9. Гласували

Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Параграф 7 – текстове на вносител, Вариант I и Вариант II. Предложение на народния представител Крум Зарков

Параграф 9 – текст на вносител. Предложение от народния представител Христиан Митев и Емил Димитров. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Христиан Митев. Предложението е оттеглено. предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 24: „§ 24.

подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: 1. решен в

2. Създава се нова ал. 2: „(2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, когато започнахме работата по Гражданско-процесуалния кодекс вносители на два от четирите законопроекта бяха народните представители от БСП и „Воля“, които по инициатива на омбудсмана идентифицираха ясен въпрос, свързан със защита правата на длъжниците и правомощията на частните съдебни изпълнители. По този въпрос след дълги дискусии и много дебати – разгорещени в по-голямата си част, стигнахме до решения, които може да се каже, че са добри или поне дават надежда да бъдат добри.

Законопроектът, внесен от „Патриотичния фронт“, обаче отвори друг много важен дебат за Глава двадесет и втора, а именно една от най-важните части на гражданското съдопроизводство – касационното обжалване, начинът, по който се стига, и последствията, които има от стигането на един процес до върховната инстанция. Тук те предложиха решение, което връщаше всъщност нещата десет години назад – при приемането на така наречения „нов“ Гражданско-процесуален кодекс, който все пак е от 2008 г. Защо правя целия този преамбюл? Защото този въпрос засяга начина, по който се развива цялостният процес и изисква повече работа, по-задълбочено и съсредоточено дебатиране и обмисляне на различните плюсове и минуси, които имат различните решения, а той има такива. Още когато се приемаше през 2008 г. сегашният текст, който ще променим в крайна сметка съвсем малко, се говори много, надълго и нашироко, имаше и конституционно решение по този въпрос. Страхуваме се и затова ние няма да подкрепим този и следващите текстове, които нанасят промени в Глава че тук законодателят ще подходи прибързано към този въпрос. Ние можехме да отворим дебата, той заслужава да бъде отворен и да намерим трайни решения. Защото, съгласете се, в този много важен Закон, в който всички граждани могат да са потърпевши и да се уповават на него, не може на всеки десет години да вървим една напред и една назад. Трябва да вземем едно решение, няма перфектно такова, но практиката е достатъчно богата, за да ни го покаже, още повече че ние вървим някак си хаотично по отношение на административния процес, в едната страна, гражданския – в друга. И това, между другото, важи за всички парламентарни групи. Заслужава си по-внимателно да обсъдим въпроса въпроса за касационното обжалване, защото то е ключов за цялостното прилагане на правото и, струва ми се, не можахме в тежката работа, която имаше Комисията, да му посветим достатъчно време. Текстът на чл. 280, който след малко ще гласуваме, в крайна сметка е нещо като нищо.

Може да е нещо като нищо, но аз го подлагам на гласуване. (Оживление.) Други изказвания? Господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Вземам думата не само защото колегата Зарков зачете тежестта на този институт и важността на промяната в допускането на касационното обжалване. Вземам думата, защото е едно от много сериозните и фундаментални изменения в този Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, като искам да Ви запозная със следните факти и обстоятелства. Това не е първият Законопроект, който ние обсъждаме, с предложение за промяна на чл. 280, респективно за промяна в допускането до касационно обжалване.

Специален фокус на този проблем беше отделен и в дебатите, и в научните статии и доклади, които бяха представени на Националната теоретично-практическа конференция, за която благодаря на всички докладчици по този въпрос, включително и на върховните съдии – господин Красимир Влахов и Дария Проданова, както и на представителите на правната процесуална наука. Безспорно е, че това е болезнен въпрос. Безспорно е, че последните десет години, откакто се въведе този институт в гражданския ни процес, имаме проблем в правосъдието и в допускането, в достижимостта до третата съдебна касационна инстанция. Срещу това се изказват много мнения, изписани са много статии. Всички евентуално касационни жалбоподатели, всички адвокати апелират горещо за промяна по отношение на този режим на допускане. Тук трябва да отчетем, че такъв филтър трябва да има. Моля да ме извините за по-простите понятия, които употребявам – не не е от стремеж да елементаризирам проблема, но с оглед на по-голяма разбираемост. Трябва да се коригира филтърът, трябва да се коригира допустимостта след като има такава реакция и толкова много и необсъдени, недопуснати до касационен контрол съдебни актове. Важно е, както се каза и в този дебат, да можем да върнем доверието в правосъдието. А доверието в правосъдието ще се върне и като отворим отворим още малко вратата за допустимост до върховната съдебна инстанция. Истината е, че хората вярват на Върховния съд. Хората искат да се съдят до Върховен съд. Радвам се на дебатите и в Научната конференция, и в работната група, включително и на второ четене на Законопроекта, защото смятам, че ние запазихме принципа на допустимостта на касационното обжалване, от една страна, но направихме и втори критерий, втори филтър, който може да гарантира справедливост за всички тези решения, които, макар и да не е посочен порокът, но се виждат от Върховния съд, че са вероятно нищожни, вероятно недопустими, или са очевидно неправилни. Смятаме, че това ще подобри правната защита и ще върне доверието в правосъдието. Искам само да цитирам една статия, която е много от отдавна, от 2008 г. Всички юристи дебатираме по тази допустимост. Статията е на колегата адвокат Валентин Брайков. Тя започва с девиза: правото напредва онзи, който върви на колене, а не на кокили“. Ние за десет години ходене на колене, мисля, че все пак последователно стигнахме до едно по-добро решение. колегите, които искат да прочетат, вътре има прекрасен прецизен анализ, включително и на австрийския и на немския Гражданско-процесуален кодекс, който възприема подходен филтър още в края на – от 1884 г. е едно от измененията. Благодаря Ви и аз апелирам към подкрепа на тази промяна. Ние апелираме за подкрепа.

Задължително, разбира се, следва да има достъп до правосъдието, и то до трета инстанция, на гражданите на Република България. Вие казахте, че следва да има и филтър по отношение на касационното обжалване – тази възможност. Така обаче описан, този филтър на практика е липса на такъв, защото очевидно неправилност, вероятна нищожност или недопустимост според мен дава възможности за едно безгранично тълкуване в тази насока. Къде има вероятна нищожност, къде има очевидна неправилност – да, това ще го решават съдиите от върховните съдилища, но няма ли,

за вероятна нищожност и очевидна неправилност. След като бъде допуснат до касация на тези основания, най-вероятно изходът на това дело ще е вече известен. От тази гледна точка ние сме съгласни, че следва да има филтър, следва да има в същото време и възможност за касационно обжалване. Но така зададени през тези параметри на практика означава липсата на какъвто и да е филтър, което неминуемо ще доведе до пренатовареност на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов, при всички положения е редно да уточним следното. Прилагането на понятията по отношение на така наречения „филтър“ в института на допускане до касационно обжалване и сега е предмет на тълкувателна практика и на всяка практика на върховните съдии. Аз съм сигурен и в дебатите няколко пъти коментирахме както досегашното тълкувателно решение, така и вероятно необходимостта, от която ще се възползват Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд, да издадат тълкувателно решение по отношение на прилагането на тези критерии. Аз не мисля, че с тези критерии се предрешава правният спор. Напротив, ще Ви припомня изказването, няма да цитирам име, но на един от върховните съдии в Научната конференция, който казваше следното: са неправилни, очевидно неправилни, но сме с вързани ръце“. Тоест не можем да действаме съобразно непосочено основание или да излезем от основанията за допускане на касационното обжалване. Ето този институт, този инструмент дава възможността съдът да не бъде с вързани ръце, съдът да не бъде сляп. на този нов филтър, аз съм убеден, че няма да има чрезвичайно увеличение на ръста на делата, които ще се допускат до касация във ще се запази сравнително пропорцията на допуснати и недопуснати до такъв контрол дела, както и понастоящем. Затова нямам особени притеснения в тази връзка. Освен това, искам да припомня и на колегите, че както дебатът, така и прилагането на досегашните критерии показаха тяхната, образно образно казано, относителност или условност при прилагането, както и трудности с това прилагане. Виждате колко трудно диференцирахме противоречивата съдебна практика, първо, на касационната инстанция, второ, на по-долните съдилища, чиито решения всъщност би следвало да се уеднаквяват. И голямата заслуга на това решение е, че запази досега действащите инструменти на самия Върховен касационен съд

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! Нашето възражение основно е по ал. 2 на текста, който обсъждаме, тъй като в правния мир изрази от типа на „вероятна нищожност“ и „очевидна неправилност“ според нас са недопустими. много уважаван от нас висш магистрат използва израза „очевидно незаконосъобразни“ в разговора ни в Правната комисия, съжалявам, че това става причина ние да го претворим в нормативен акт. Второ, спомнете си до момента на тълкувателното решение колко трудности създаваше въпросът за тълкуването на така наречения „съществен правен въпрос“, с който съдът се е произнесъл. Думите „съществен“, „очевиден“, „вероятен“ не мисля, че ще допринесат за по-обективно и бързо правораздаване. Напротив, ако в т. 1 влиза всичко, което Вие казахте за филтъра, и аз се съгласявам, в т. 2 считам за неудачно използването на изрази, като „вероятна нищожност“ и „очевидна неправилност“, защото вероятното и очевидното за един

за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На база на това, което каза господин Милков, с тези понятия не просто открехваме вратата към касацията, а направо я събаряме. Отваряме доста работа за тълкувателни решения и доста трудности в практиката, които ще се родят. Този риск го поемаме. Бях свидетел в Правната комисия, в 21,30 ч. на един доста напрегнат дебат при почти празна зала и много изморени народни представители. Моля да ме извините за лекото излизане от темата, но е важна посоката, в която говорим сега – пуснем повече дела до касация. Моля да обърнете внимание на визията ни по Административнопроцесуалния кодекс, в който правим точно обратното. Тези аргументи, които използваме тук, ми е интересно как ще тежат при предстоящото гласуване на АПК, в който постъпваме точно обратното – приподписване на жалбата от адвокат, ограничаване максимално на броя дела, които стоят, до ВАС. Сега правим точно обратното, и то в последния момент. Мисля, че това в практиката ще роди много проблеми. Ние ще се въздържим

Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да бъде отхвърлен. Уважаеми господин Председател, като вносител оттеглям тези две предложения. Ако няма

Предложението за създаване на нов § 25 е прието. Заповядайте, господин Митев. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 10 и предлага да бъде отхвърлен. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Оттеглям тези две предложения като вносител.

Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за създаване на нов параграф по отношение на ал. 3 на чл. 290. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. В чл. 290 се създава ал. 3: „(3) Решението по ал. 2 не представлява задължителна съдебна практика.“

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като дебатът се състоя и по тази точка. Мотивите ни са същите, като по предишната. Уважаеми народни представители, мерило за качеството на един законопроект са издадените тълкувателни решения по него. С тези промени, които Вие гласувахте и направихте, по които ние се въздържахме, очакваме редица тълкувателни решения, което ще говори за липсата на каквото и да е качество на тези текстове от Гражданския процесуален кодекс.

Има ли изказвания по § 12? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на § 12.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Предлагам процедура по прегласуване. Тук на практика се предлага да се отмени чл. 291

имаше възможност за изказване преди това. Подлагам на прегласуване предложението на Комисията за отпадане на § 12. Гласували

Предложение на народните представители

Гласували 115 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 20. Предложението е прието. Заповядайте, господин Митев.

Благодаря Ви, господин Митев. Думата за изказване има господин Пенчо Милков – заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Митев, направили сте предложение за промяна на текста на чл. 393, ал. 1, което аз не приемам, и ще се аргументирам пред колегите защо. В момента в текста на Гражданския процесуалния кодекс има текст, който казва в кои случаи не е допустимо искът да бъде обезпечен чрез обезпечителни мерки. Текстът включва само субекти. Това са задължения на държавата, държавни учреждения, както и лечебните заведения, които са създадени от държавата – тези по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

гласи: „всички взимания на лечебните заведения от Националната здравноосигурителна каса“. Какъв е смисълът в случая? Това означава, че всички лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, не само създадените от държавата – тези по чл. 5, ал. 1, имайки вземания от Здравната каса нито един техен кредитор няма да има възможност да посегне върху тези вземания, тоест те са защитени, което според мен не е духът на разпоредбата. Предлагайки се сега, преди второ четене, според мен не трябва да я приемем, защото ще означава, че всички милионни вземания,

Благодаря Ви, господин Попов. Има ли реплики към изказването на господин Попов? Господин Кирилов, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов! Репликата ми е всъщност Моля да зачитате и да съобразявате, че това са вземания от Националната здравноосигурителна каса, които следва да обезпечат дейността на съответните лечебни заведения. Иде реч за налагане на обезпечителна мярка, тоест за запор, тъй като това са парични вземания, иде реч за запор. Обяснено най-просто казусът стои така: може ли болница, която има вземане, но не го е получила от Националната здравноосигурителна каса, да бъде запорирано от трети лица кредитори, да кажем доставчици на една или друга услуга? Приели сме предложението на Министерството на здравеопазването, тъй като се касае за публичен ресурс, който обезпечава предоставянето на една жизненоважна функция в държавата – здравеопазването.

Предполагам това е мотивирало колегата Христиан Митев и колегите подкрепили това искане – тези задължения да не бъдат предмет на да не бъдат предмет на запори и да не затрудняват дейността на лечебните заведения, за да могат те да си лекуват пациентите. Пак казвам: по отношение на събираемостта те са дължими. Тъй или иначе те не са и постъпили още в лечебните вземания. Вие знаете Националната здравноосигурителна каса в какъв ритъм и след какви проверки изплаща задълженията задълженията съответно по отчети. Тук, ако имаше време, щях да развия темата за размера на тези задължения, съобразно контрола, който се осъществява, но времето ми изтече. Благодаря

Уважаеми господин Кирилов, всичко, което казахте, беше вярно, но не променя смисъла на това, което казах аз. Първо, лечебните заведения не са само болници. не са само болници. Второ, ние знаем броя на частните лечебни заведения в България и аз обърнах внимание, че опитвайки се да обезпечиш, и тук второ нещо, което не засегнахте, че обезпечението винаги е само до размера на дълга, то не е да блокираш всички пари, които идват от Националната

Това се случва заради недофинансирането на системата в здравеопазването на държавните и общински болници и лечебни заведения, заради лошото управление на тази система и на ресурсите, които постъпват в нея. нея. Уважаеми народни представители, това на практика е една подкрепа и за частните болници, за частните лечебни заведения, благодарение на които и заради които фалират на практика държавните болници. Какво ще стане, когато върху тези вземания доставчикът на услуги, на лекарства към съответната болници не може да наложи съответния запор? Ами той ще промени условията към тези болници, и няма да ги промени към по-добри, напротив, ще ги промени към по-тежки условия, така че голяма част от болниците, особено от държавните болници, които ползват по евтините клинични пътеки за сметка на частните, които ползват скъпите и точат държавния бюджет през тези скъпи клинични пътеки, те няма да могат да отговарят на тези условия. Това ще направите с тези промени в Гражданския процесуален кодекс и ние няма как да ги подкрепим. Извинявайте, може би може би не е била това целта, може би целта е била да се отложи този проблем във времето, но вместо това той ще се разшири и ще се задълбочи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Попов. Има ли реплики към изказването на господин Попов?

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя Благодаря, господин Попов.

Благодаря, господин Кирилов. Има ли изказвания по направеното предложение?

Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Варианти I, II и III и предлага следната редакция на § 17, който става § 23: „§ 23. 1. Създава се нова т. 7: „7. банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми или друг начин за плащане;“.

Гласували 119 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 5. Предложението е

Предложение на народните представители Данаил Кирилов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска за създаване на нов параграф: „В Глава тридесет и седма се предлага да се създаде чл. 414а „Възражение срещу разноските“.“ Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 25: „§ 25.

който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 8 може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя. (2) Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството. (3) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище. (4) Ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище. (5) Пропускът на заявителя да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка заявителят да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. Благодаря Ви, господин Митев. Има ли изказвания по

„Действие на възражението Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи: 1. когато възражението е подадено в срок; срок; 2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5; 3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение. (2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.

добре. в която се казва, уточнява се, че искът по точки 1 и 2 е установителен, а по т. 3 е осъдителен. Защо съм против този текст? Защото според мен е ненужен. Защото в Гражданския процесуален кодекс, тези които работят по този Процесуален закон знаят кои искове са установителни и кои осъдителни, и считам, че е прецедент такова уточняване. Дори в чл. 124, в който е уредена хипотезата на установителния иск, законодателят е използвал, че се допуска иск за установяване на определени обстоятелства, но не го е нарекъл какъв е като вид. Считам, че това е теоретизиране ненужно и предлагам ал. 3 да отпадне,

Гласували 120 народни представители: за 43, против 27, въздържали се 50. Предложението, направено от господин Милков, не е прието. Сега поставям на гласуване

Гласували 123 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 29. Предложението е прието.

колегите от „Обединени патриоти“ е банките да не бъдат равнопоставени на практика с общините и с държавата. Чрез нашето предложение се цели, когато длъжник подаде възражение по реда на чл. 417, то да спира изпълнението, защото при едно стартирало изпълнение вече при съответния съдебен изпълнител, след това дори и при доказване, че длъжникът не дължи същия размер или че изобщо не дължи, много трудно ще бъдат възстановени първоначалните правоотношения, защото те вече са тежко нарушени. От тази гледна точка сме направили нашето предложение. Апелираме то да бъде прието и наистина банките да бъдат поставени на едни равни начала с всички останали правни субекти в държавата, защото там им е мястото. Чух, че в крайна сметка това предложение щяло да нанесе сериозни щети на банковата система, на финансовата система, което според мен е абсурдно, защото стабилност в банковата и във финансовата система е имало преди чл. 417, ще го има очевидно и след чл. 417 или неговата промяна, която предлагаме в настоящия случай. Затова моля да подкрепите това наше предложение. То всъщност беше и едно от основните, които предлагахме още на първо четене в измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс за борба с неравноправните и неравностойни положения на банките като кредитор спрямо кредитополучателите. тези наши предложения, ако бъдат приети, лесно могат да бъдат заобиколени от банките чрез нотариална заверка на съответния договор, но мисля, че това е стъпка напред към развитието на тези правоотношения в правилната посока. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, ще бъда максимално кратък, с оглед на това че в по-голямата част на изказванията си колегата Попов изрази мотивите, с които е направено нашето и тяхното предложение по отношение на отпадането на банките като субект, който има възможност да се снабдява със заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение на счетоводни книги. На практика поставяме банките, макар и особен, и специален частно-правен субект, наред с държавата и общините – нещо, което смятам, че е недопустимо и не е правилно. Би следвало дори да не премахваме изцяло възможността им да се снабдяват с подобна заповед за незабавно изпълнение въз основа на посочените в чл. 417 документи, в никакъв случай те нямат място в държавата и общините. Никой друг частно-правен субект, колкото и да е значим за икономиката на страната, тук могат да се посочат и пенсионно осигурителните дружества, и застрахователните дружества, няма такава привилегия, каквато имат банките с поставянето им в това привилегировано положение, наред с държавата и с общините. Ако Ако все пак се възприеме гласуване на някои от вариантите на вносител, дали ще бъде радикалното предложение за отпадане изобщо на банките от текста, или предложението на колегите от „БСП за България“ за отделянето им в отделна точка, с която с последващи промени в други текстове на Кодекса ще се даде възможност с правенето на възражение да се спира изпълнението по такава заповед за незабавно изпълнение, смятам, че ще бъдат удачни и добри с оглед на подобряване на сега съществуващото положение, което дава действително една незаслужено разширена привилегия по отношение на този частно-правен, макар и особен субект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Господин Кирилов, имате думата за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, искам да заявя категорична позиция срещу направените предложения както от колегите от БСП, така и от колегите от „Обединени патриоти“ по отношение промяната в действащия текст на т. 2 на чл. 417 на ГПК. Вижте, уважаеми колеги, проблемът в изпълнението не са банките. Опитът да сочим с пръст някой като виновен в този процес, мисля, че е неудачно да припознаваме банковите институции за това. Ако търсим виновни по отношение на формиране на дълг, вероятно би трябвало да слезем по-надолу в регулацията на субектите, които предоставят паричен ресурс и които действително не са толкова регулирани като банките. Това са субектите, които предоставят бързи кредити, това са и субектите, които по един или друг начин, прикрито или явно, лихварстват. Там такива гаранции на регулацията няма. Искам също да припомня, че банките бяха в текста на ГПК и преди този ГПК. И в стария ГПК преди 10 години банките имаха тази възможност. Това е ясно и е обяснимо защо. Защото банката е най-регулираният търговски субект и изпълнява освен формални, така и финансови и икономически изисквания спрямо показателите на дейността си. При това дейността по предоставяне на паричен ресурс е нормативно определена, в голяма степен типизирана, с много ясно определени за публиката, за бъдещите кредитополучатели правила. Банките, нека не забравяме, предоставят такъв ресурс, но те, от друга страна, пазят и парите на вложителите си. Така че в този смисъл би трябвало наравно да охраняваме и да балансираме интереса между пасивните и активните операции, в които банката участва, защото пък като депозанти банката пази нашите пари. Като вносители банката пази нашите пари. Да, може да отпадне, но това ще доведе до увеличаване цената на кредитирането, до натоварване на кредитополучателя с повече разноски. Дали ще бъде за нотариални заверки, дали ще бъде за снабдяване с други документи, при всички положения това ще натежи в портфейла на кредитополучателя, на този, който уж казваме, че пазим в настоящия момент. Искам също така да припомня, че обяснението за този Закон и за приемането на специфичен способ за бързо изпълнение, каквото е заповедното производство, са били преди 10-15 години множеството указания, множеството изисквания, множеството съвети не само на Световната банка, но и на европейските ни партньори да имаме бързо производство за безспорните задължения. Помислете това как би се отразило на фона и на претеглянето на българските банкови институции спрямо тези от Европейския съюз? Защо ние винаги трябва да дерогираме, да взривяваме доверието към институции, които работят добре, или ако не свръх добре, то поне достатъчно добре?! Няма случаи, в които да няма нужда от корекции, но тук не сме в този случай. И моля да ми кажете: защо притежателят на запис на заповед, която не е нотариално заверена, аз или който и да е от колегите, защо притежателят на разписка за дадени пари има възможността за заповед за изпълнение, но банката не? Но банката не! Защо? Защото са империалисти ли? Благодаря, Благодаря, господин Председател.

Вие казахте: „Не обвинявайте банките, те не са виновни“. Никой не обвинява банките. Ще перифразирам тази хубава българска поговорка: „Не е виновен този, дето яде баницата, а този, дето му я дава“. Тук говорим за едно заповедно производство, където не се изследва същината на иска. То се изследва в следващото, в исковото производство – размера на задълженията, има ли изобщо задължения.

Ако той сметне, че не дължи, или не дължи това, което банката е предявила по заявлението по чл. 417, в неговите правомощия е да направи Вие казахте, че и преди банките са били. Да, но преди не е имало заповедно производство. Преди е имало изследване на обективната истина в същинското, исковото производство. Уважаеми господин Кирилов, Вие тук още преди малко, с промените в ГПК, давате много преимущество на частната сфера, в което няма лошо в една демокрация, в една уж пазарна икономика. Но вижте Закона за концесиите. Здравеопазването стана частно, образованието стана частно, банките се приравниха по статут на общините и на държавата. Накъде върви тази държава с такова законодателство?! То се прокарва през цялото законодателство, включително и тук в Гражданския процесуален кодекс. Няма как да се съгласим с тези Ваши твърдения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Имате думата за следваща реплика, господин Александров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, ще изразя своето несъгласие с Вас откъм гледна точка на банките. Вие казвате няколко твърдения, които не мога да призная за верни. Първо, казахте, че ако този текст бъде отхвърлен, банките едва ли не ще имат основание да повишат цената на риска, който те залагат посредством лихвения процент. Това би било дотолкова вярно, ако банките сваляха лихвените проценти, лихвените нива, когато агенциите за кредитен рейтинг кажат примерно: „Международният кредитен рейтинг на България се е покачил“. Тоест обстановката на макроикономическо ниво е достатъчно добра, с тенденция за подобряване, следователно банките трябва да намалят лихвите си по кредитите. Това би било логично. Второто, което казвате: „Банките оперират с нашите пари и едва ли не може да се случи така, че да се стигне до едно събаряне“. В първата част сте прав – да, банките в 80% от случаите оперират с пари на вложителя.

когато се създава една лъжлива обстановка, при която може да подведеш вложителите и да не носиш последици за това. Това беше част от принципа на световната икономическа финансова криза от 2007 г., това съществува и при теорията „Принципал енджънси теори“, тоест тази теория, която трябва да наблюдаваш. Изравняването на държавата, на общината с банките на едно и също ниво поставя банката частично лъжовна ситуация, защото банката е управител на рискове, тя управлява риск. Когато ти отиваш, оставяш парите си при нея, тя ги дава под формата на кредити, като преценява какъв би бил рискът за съответния кредитополучател и дали банката е склонна да го поеме. Ти прехвърляш риска от себе си, държиш парите си в банката и банката трябва да го управлява. Ако ти изкривиш банката и създадеш лъжлива сигурност, тя вече не управлява рискове,

Благодаря, господин Председател. Ще се възползвам от правото на дуплика. Не мога да се съглася с аргументите, които представиха и двамата колеги. Колега Попов, ще кажа следното: глобата от 20 лв., която ми е написала общината, аз също може би я оспорвам, но сме дали право тази глоба да се събира в едно специфично изпълнително производство, защото защото тя е вероятно основателна. Аз не искам да спорим по това, не искам да поставяме и да противопоставяме банките спрямо другите евентуални институционални кредитори. Нека да подходим по-просто. Помислете, господин Попов, ама моля да ме чуете. Особеният залог, който давам на банката, с какво е по-различен от договора за кредит? Там също има Там също има бързо изпълнение по заповедта за незабавно изпълнение. Нали? Тя е в другите точки и пак подлежи на незабавно изпълнение.

че имам компетентността на финансов анализатор или на икономически прогностик, бих искал да кажа следното: банките намаляват лихвените проценти. Спомнете си, и в по-миналия парламент имахме прецедент. Тук е и господин Цонев. Тогава той беше председател на Бюджетната комисия. Ние принудихме банките да предоговорят договорите за кредити и те последните две години изпълняваха това си задължение. От коя степен банката е анализатор на риска? Да, банката е професионален анализатор на риск. Тя ще прецени всички аспекти на кредитоспособността на евентуално задълженото лице, но тя ще прецени и колко и какви такси ще плати при двете различни производства. Едното е по-бързо и по-евтино, а за другото, което е обикновеното исково производство, таксата е 4%. Ще Ще прецени най-вероятно в този случай да си създаде свръх обезпечение по отношение на този кредит, точно защото е оценила риска си спрямо събираемостта на по-голям. Затова нека създаваме на всички субекти в тази държава, но равна и обоснована възможност да правят гарантиран бизнес, да правят обоснован бизнес. Ние не можем да предпазим длъжниците от това, че те не си четат договорите, но трябва да ги научим към дисциплина, трябва да ги научим да си четат договорите, да съобразяват, да встъпват в тези правоотношения само когато пет, десет пъти са сигурни, че могат да поемат задължение и да вземат дълг. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Взимам думата за изказване по повод дупликата на колегата Кирилов, който твърди, че има извлечения от Регистъра на особените залози. Уважаеми колега Кирилов, тук отново бъркате субект с обект.

кредитополучателите, уважаеми колеги, не пет, а 25 пъти да прочетат един договор, в тази нестабилна икономическа социална обстановка в България никой не може да бъде сигурен не в следващата година, в следващия месец дали ще получава трудово възнаграждение, дали ще бъде на работа и ще може да си покрива кредита. Тук не говорим за дисциплиниране на кредитополучателя. След като са подписали договор, той се е съгласил с общите условия и със специфичния договор на съответната банка. Тук говорим за възможност кредитополучателят да може в същинския, исковия процес, когато е подал възражение, възражението на практика да спре изпълнението. Единствено и само толкова! Ако той прецени, че наистина дължи и че не следва да подава възражение, защото това ще го натовари с разноски – държавни такси, юрисконсултски възнаграждения, експертизи, вещи лица и заплащането им, той просто няма да подаде възражения, заповедта за изпълнение ще влезне в сила, банката ще си извади изпълнителен лист, ще го даде на частен съдебен изпълнител, с който работи и той ще си събере вземането, но нека да му дадем тази възможност, той да се защити пред съд, в същинското производство, в исковото производство. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Попов. Има ли реплики към изказването на господин Попов? Господин Кирилов, заповядайте Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов! Репликата ми е всъщност в отрицателните становища, които получава това предложение: От Софийския градски съд становището е отрицателно. Казват: липсва оценка на въздействието; становището на Комисията по правни и институционални въпроси на пленума на задълженията към банките възлизат по силата на договор за кредит и не следва да се поставят на еднаква плоскост вземанията, основаващи се на запис на заповед, забележете, менителница и приравнени на тях ценни книги; становище на Министерството на правосъдието – не подкрепят предложението; становище на Върховния касационен съд – отрицателно: необходимо е да се прецени дали тази промяна ще доведе до натоварване на длъжника с лихви и разноски за исковия процес; становище на Министерство на финансите – отрицателно: би довело до негативни последици за длъжника, тъй като банките биха предпочели тогава облекчената процедура по чл. 410 от ГПК; становище на Камарата на частните съдебни изпълнители – отрицателно;

Уважаеми колега Кирилов, хубаво четете тези становища, но е хубаво да има принцип в становищата, а не само когато така са Ви угодни. Защото имаше становища и предложения, които Вие тук не приехте. В крайна сметка тук гласуват народните представители, а не колегията от Градския съд. Ако се приеме това предложение, съдът неминуемо ще се натовари с с повече дела, той без това е натоварен. Когато говорехме за дисбаланса в натовареността на съдилищата – там е същинската реформа в съдебната власт – също не срещнахме подкрепа. подкрепа. С тези становища съм запознат много добре, знам и мотивите защо са ги написали като отрицателни становища по отношение на тези наши предложения. Това е защита интереса на гилдията, но ние сме направили това предложение в интерес на обществените отношения и на тези правни отношения, които уреждат този вид правоотношения. Мисля, че те са справедливи няма някаква съществена пречка това нещо да влезе в Гражданския процесуален кодекс, да се приложи. Ще видите, че няма да има никакви сътресения в системата, напротив. По отношение на натовареността на длъжника. Аз казах и в своето изказване, че той преценява доколко ще се натовари с едни разноски или доколко няма да се натовари.

и въпросът се решава. Много е ясно защо тези становища, които бяха прочетени, имат отрицателно мнение. Аз мога да изложа мотивите на всички тях, включително и скритите, задкулисните.

не се взе. Ама и те не ни интересуват. А мен ме интересува какво е мнението на българските граждани, които са пропищели от банките. Мен ме интересуват онези, които ни изпращат и които много пъти казват: „Справете се с тези банки. Какъв е този произвол, какво е това беззаконие?!“ Защото ние от „Атака“, „Обединените патриоти“ от години говорим за банките като за „свещените крави“ на българската икономика. Банките са в такова привилегировано положение, че оттук нататък повече не може! И те пазят позициите си.

тези печалби са били и по-големи. Дайте най-после да направим нещо да ги ограничим, да намалим тяхното влияние, техния произвол. Крайно време е! Този въпрос, колеги, е концептуален. А това схващане за банките, което битува, е многостранно, то не е само по чл. 417, то е либерално схващане, а България по Конституция е социална държава. България е пазарна социална икономика! Скоро един вицепремиер заяви от телевизионен екран пристрастност към либералните идеи?! Това най официално. Време е най-после да се осъзнаем и да почнем да връщаме държавата към нейните конституционни базисни състояния, към основата ѝ, към онова, в което ние сме се клели от тази трибуна.

този опит се прави отново. Той ще продължи да се прави и дано най-после да успее. Това е най-положително в този дебат. Явно е в момента, че сте решили да ни „отрежете“. Определени политически сили сте решили да отхвърлите това наше предложение. Иначе би било много радикално, иначе би било много смело. Казвам Ви, това ще бъде много смело, ще се надигне страшен вой. От екраните още утре сутринта ще завият така наречените „либерални икономистчета“ от разни институти за пазарни икономики, модерни, либерални и пазарни и така нататък стратегии, хранени, издържани кой знае от къде, включително и от тези банки, за които говорим. Затова Ви призовавам да се проявите на нивото на избирателите, които са ни изпратили тук тук с много ясно послание. Всички сте много наясно с мнението, становищата и оценката на нашите избиратели, на българския народ по отношение на банките. Дайте да дадем, да направим първия знак в това отношение да направим една много важна поправка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Шопов. Реплики към изказването на господин Шопов има ли? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Христов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Започнахме промените в ГПК, ако мога да го нарека, с мото – да ограничим произвола на частните съдебни изпълнители и злоупотребите с монопола на банките.

Аз лично виждам резон в това, което господин Кирилов изказа от трибуната. Ще си позволя с по-обикновени думи за онези от всички нас, които не сме юристи, малко да опростя нещата и да ги обясня по различен начин от колегите юристи. Какво предлага БСП? От БСП предлагат да бъде запазен така нареченият условно „специален статут“ на банките, според който те ще могат да се сдобиват с изпълнителен лист само на база счетоводните си документи. В същото време обаче, както е разработено предложението на колегите от БСП, той лесно може да бъде заобиколен, тоест те могат да спрат изпълнението според тяхното предложение, но то може да бъде заобиколено чрез едно просто изискване от страна на банките – да има нотариална заверка например на договора за кредит. Това не само че няма да реши проблема, ще доведе до допълнителни разходи на кредитополучателите и по-специално на малките, на дребните хора, ако мога така да ги нарека и представителите на малкия и средния бизнес. От друга страна, колегите от „Обединени патриоти“ предлагат тотално премахване на специалния статут на банките. Тук идва моментът да се съглася с господин Кирилов и да кажа, че, естествено е да считаме, че банките в страната са едни от основните колони на икономиката на всяка държава. Не бива с лека ръка да се премахва техният специален статут. Тук идва моментът да зададем въпроса: от всичките предложения, които бяха направени, ако не бъдат приети сега – нито на колегите от БСП, нито на колегите от „Обединени патриоти“, нито предложението на „Воля“, остава посланието, което ще дадем на българския народ и да кажем: „Ами от идеите ни да ограничим монопола на банките всъщност не реализирахме абсолютно нищо. Дори и никакъв помен няма от това.“ Моето изказване може би щеше да е по-точно,

– нещо, което запазва специалния статут на банките, тоест запазва им възможността да се сдобиват с изпълнителен лист на база счетоводните си документи. Имат специален статут, не разклащаме банковата система по никакъв начин, но в същото време, предлагайки промени в чл. 420, вместо в чл. 417, ние ограничаваме възможността, тоест даваме възможност едно обжалване да спира изпълнението и ограничаваме възможността – нещо, което колегите от БСП пропускат, това да бъде заобиколено, както казах, чрез нотариална заверка, да речем, на договора за кредит.

предложения, които бяха представени: крайното предложение, от една страна, на колегите от „Обединени патриоти“, другото крайно предложение от страна на колегите от ГЕРБ, изказано чрез становището на господин Кирилов, и

Това, което предлагам в случая, е да отхвърлим двете предложения на колегите от „Обединени патриоти“ и на колегите от БСП, и да подкрепите нашето предложение. Виждам усмивките на лицата на много от Вас, но все пак се надявам, че ще можем да излезем с достойнство след днешния дебат и да кажем: „Да, все пак дадохме възможност на българския народ да се защитава от произвола с монопола на банките.“ Много Ви благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Христов. Думата за реплика има господин Славчо Атанасов.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

в края на краищата в един съдебен процес още от римско право всички трябва да бъдат равнопоставени, независимо дали са банки, или обикновен гражданин. Иначе какво става? Става точно римският принцип: „Quod licet Jovi, non licet bovi

На първо четене точно като дойде текстът за банките, ако си спомняте, колеги, които сте по-дълго време в парламента, на първо четене всичко мина добре. На второ четене банковото лоби се задейства и точно по тези въпроси загубихме със седем гласа в парламента. Сега става същото.

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Не съм съгласен с Вас, че нашето становище е крайно. Принципно и в частност равенството между клиента на банката и банката е основно либерално право. На свободния пазар потребителят и търговецът са равни. Работникът и работодателят равно сключват договор и това е основно либерално право. Не възприемам това – Вие казвате, че нашето предложение е крайно. Ние не сме крайни. Ние сме много разумни, умерени патриоти, които са признати в цяла Европа като такива. Не съм съгласен с Вас и в лично качество. Ще си позволя да споделя. Много обичам да си пазя документацията по кредитите. Пазя всичките и си обслужвам кредитите. Една хубава банка – чужда, след като си бях обслужил кредита по една карта, пет години след това ме намери и ми заяви, че дължа определена сума, на която ми е начислена лихва за периода след края на договора. Бях готов да платя, ако ми беше даден документ, който ми казва, за да мога да съдя банката. По техните книжа те не можаха да ми издадат, но все пак ме принудиха да платя една сума. сума. Установи се, че моят частен случай не е частен, а това не е единствена практика на тази банка. Масово се начисляват такси и лихви по приключени договори и кредитни карти.

за които иде реч. Колега, ще Ви напомня, че в практиката – тук колегите юристи знаят, че има едно нещо, което се казва „заобикаляне на закона“. Когато се докаже, че има заобикаляне на закона, има и съответните санкции. Това по отношение на нашите предложения. По отношение на това – твърдите, че банките следва да запазят своя особен статут. Те действително са с особен статут, но това не значи автоматично привилегировано положение спрямо кредитополучателите им. На следващо място, Вие твърдите, че Вашето предложение запазвало този особен статут на банките. Напротив, Вашето предложение е следното: „Изпълнението се спира в случаите по чл. 417, т. 9, както и в случаите на чл. 417, точки

уважаеми господин Председател. Уважаеми колега, Уважаеми колеги от „Обединени патриоти“, аз съм последният, който ще се бори за запазване на специалния статут на банките. Така или иначе това, с което се опитах в изказването си – не знам защо предизвика такива остри изказвания от Ваша страна – да играя функция на балансьор, на балансьор, все пак да постигнем някакъв консенсус между всички парламентарни групи и в края на краищата да дадем някакъв резултат. Това, което предлагате, е чудесно и бих го подкрепил, но няма да бъде подкрепено от останалата останалата част от залата и ще бъдем обречени това нещо да остане в историята като предложение. Това ми е дупликата към Вас. По отношение на репликата, която господин Попов направи. Уважаеми господин Попов, както казах, аз не съм юрист. Широкият обхват обаче, който залагаме, както Вие казахте, на чл. 417 по всичките точки, дава гаранция, дава гаранция, че обхващаме всички възможни документи, с които може да бъде заобиколен – като казвам заобиколен, нямам предвид заобикалянето, а противозаконното заобикаляне, имаме за цел да обхванем всички възможни варианти, които банката би намерила като вратички – да кажем „не заобикаляне“, а вратички в закона, като една нотариална заверка например. Бих Ви попитал риторично Вас, като юрист: можете ли да твърдите, че в предложението, което правите, с една нотариална заверка на договора за кредит, поискан от банката и заплатен от кредитополучателя, няма да бъде обезсмислено предложението, което сте предоставили?

Първо, искам да Ви благодаря за ефективната работа и за това, че приехте изключително важни текстове, които са в подкрепа на българските граждани и които ще дадат малко повече самочувствие на тези, които са попаднали в изпълнителен процес възможност те да разберат, че са съдени, възможност да платят по-адекватни такси от кожодерството, което до момента В същия дух са и следващите предложения, които са подкрепени от Правната комисия и които не се съмнявам, че ще бъдат приети от пленарната зала, което означава, че наистина ангажиментът, който поех аз и който поехте Вие, че ще бъдат ограничени свръхправомощията на частните съдебни изпълнители, ще бъде изпълнен и ще се въдвори повече справедливост в тази част от изпълнителния процес. Българските граждани наистина ще разберат, че имат омбудсман, който ги защитава, и че има народни представители, които ги защитават. За съжаление, не може да се каже същото и по отношение на банките, защото наистина стъпките, които се правят в ограничаване на банковите свръхправомощия, са много по-скромни, но трябва да се отбележи, че има такива. Например банките вече няма да могат да товарят длъжника с допълнителни такси, каквито са таксата и за опис, и за постановление за възлагане, и пропорционална такса върху целия дълг, а също така ще носят и отговорност в случаите, в които са поискали несъразмерност върху имуществото на длъжника. Тоест за малък дълг са поискали да му се запорира цялото имущество, да му се възбранят всичките имоти и с това са му нанесли вреди. По текста на чл. 417. В предложението, което съм отправила до парламента, съм си позволила да дам в два варианта само това предложение, което е подкрепено в единия вариант и е внесено от „БСП за България“, в другия вариант – от „Патриотите“. В резултат на дебатите, които се случиха в Правната комисия, а трябва да призная, че аргументите, които в момента се изтъкват от парламентарната трибуна от председателя господин Кирилов, са основателни. Стоя с лицето си, и когато казвам неща, които ще се харесат, и тогава, когато казвам неща, които няма да се харесат както на депутатите, така и на част от публиката, която наблюдава тези дебати. Да, съгласна съм и го отстоявам пета година, че не е честно банката да има свръхправомощия, и без всякаква проверка да може да се снабдява с изпълнителен лист срещу длъжника, особено в случаите, в които е допуснала грешка. В същото време предложенията, зад които стоя аз казвам го от парламентарната трибуна, не са достатъчно добри, защото и в двата случая, финално, като се удари чертата, натоварват длъжника. Дали ще се мине през съдебен процес, в който ще има 4% такса, вещи лица, адвокати, юрисконсултски възнаграждения, инстанции в крайна сметка ще бъде потърпевш длъжникът, и аз лично съм била свидетел на такива случаи. Това, от една страна. От друга страна, наистина банките няма да могат своевременно да си съберат задължения и тогава, когато са прави, сметката пак ще я платят в крайна сметка длъжниците. Затова в хода на дебатите направих едно друго предложение, което за сега не срещна подкрепа и което е уреждането на една адхок процедура, такава каквато е уредена по повод на обжалването на оценките на недвижимите имоти, които се изнасят на публична продан. Тоест, от една страна, гражданинът там се защитава, че няма за жълти стотинки да му продадат имота, от друга страна, не се бави до безкрайност изпълнителното производство. Според мен, такава процедура можеше да се уреди по отношение на банковите претенции, тоест както и там с независими вещи лица, които да проверят дали коректно е пресметнат дългът и лихвите, и в крайна сметка да се върви към изпълнение, което отново да не бъде платено на 100% от длъжника. длъжника. Така че, според мен това е доброто предложение, което ако не се възприеме сега, тъй като така или иначе нямаше готовност за текстове, рано или късно ще се стигне до него. Рано или късно ще се стигне до него, защото и Европейската комисия наблюдава България по отношение на заповедното производство, точно в контекста „Защита на потребителите“. Тоест дали съдът в заповедното производство може да направи преценка за наличието на неравноправни търговски клаузи, които се отнасят и до банките, и до монополните дружества. Тъй като тук имаше забележки и въпроси: какво е мнението на омбудсмана, аз съм го казала публично, казах го преди днешното заседание, казах го и на Правна комисия, казах го пред медиите, казвам го и сега тук. Да, трябва да се измисли процедура, но от тези, които сте предложили и които всъщност аз съм предложила, тъй като съм първоначалния вносител, сметката ще се плати от българския гражданин. Тъй като след пет години – даже не след пет, а след една година, като започнат да работят тези текстове, аз съм абсолютно наясно, че първият, от когото ще се търси отговорност, е омбудсманът. Първият, който ще бъде попитан, не че ме е страх, аз съм свикнала да нося отговорност, така че искам да съм казала ясно. Да, тук трябва да има промяна, но тази промяна трябва да бъде в порядъка на адхок процедура за проверка на сметките, които е направила банката. Не и текстовете, които съм предложила. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Дискусията, струва ми се, че приключи. Има ли заявени други изказвания? Няма. Преминаваме към процедура за гласуване. Най-напред по направените предложения под формата на вариант за § 19 – Вариант І и Вариант ІІ, които ще подложа на гласуване последователно един след друг.

С това, уважаеми колеги, навлизаме отдавна във времето за почивка. Обявявам почивка до 17,41 часа. (Звъни.) Благодаря,